Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги!

Но като цяло изразявам нашето негативно отношение към пасивността на държавата и в частност на Министерството на околната среда и водите по темата за отпадъците, която е изключително важна, високотехнологична тема, подчертавам, за Европа и за света. Дами и господа, страни като Нидерландия и Германия се борят за внос на отпадъци от Китай. Нидерландия изгради най високотехнологичната топлоцентрала с комбинирано производство, базирано на отпадъци от Китай, която произвежда топлинна енергия и захранва топлофикациите на Амстердам и на серия градове на цена 20 евро на мегаватчас срещу 60 евро на Топлофикация „София“. Представяте ли си за какво става дума? Затова в тези страни се поддържа стандарт и един от един от приносите за това в тези страни да има високотехнологично производство на енергия са именно отпадъците, в частност битовите отпадъци. Разбира се, аз не смесвам отпадъците с опасните отпадъци, това е съвсем отделна тема, която трябва да бъде третирана много внимателно. Липсата на държавна политика в тази област аз я свързвам и искам да изтъкна изрично пасивността на държавата и регулаторните

в Рамковата директива за битовите отпадъци. Другата цел, забележете, максимално депониране 10%. Задаваме въпроса, енергетиците основно, но не само енергетиците:

половината от тях е за производство на евтина енергия за бита, за индустрията. В България нищо не се говори в нито един нормативен документ на за това тези отпадъци дали са ресурс или не за нашата индустрия и за нашата енергетика. Искам да ви кажа, че има вече толкова напреднали технологии. Всички казват: да, могат да се изгарят, Има примери на беземисионно преработване също на тези отпадъци чрез газификация. Има много примери на такива заводи, които вече работят и в Турция, и в Западна Европа. Въпросът е, че ние нищо не казваме. В нашата стратегия, в нашите нормативни документи ние не говорим за този отрязък от 35% от отпадъците, които стоят така. За нас е най-лесно да ги депонираме, но това струва много на обществото. Смятам, че е абсурд да се внася Законопроект за забрана на внос на отпадъци от трети страни. Това е

на него все повече ще разчита бъдещата кръгова икономика, за която ние почти нищо не говорим и нямаме нито едно предложение в Плана за устойчивост, който го обсъждаме. При предстоящото обсъждаме ние ще поставим и този въпрос. Би трябвало този ресурс да намери място в нашите планове за мощностен баланс, за развитие на енергетиката и особено на топлофикациите, защото след 2035 г. ние почти няма да имаме вече газ. Може би е много оптимистично, но към 2050 г. ще имаме само възобновяема енергия и отпадъци за беземисионно производство на енергия.

Аз искам да попитам господин министъра: направихте ли проверка и контрол на действията на РИОСВ дали са верифицирали изпълнението на препоръките? И ако те са изпълнени, защо продължава забраната за работа на двата блока в ТЕЦ „Бобов дол“? Защото това може да значи някакъв друг тип поръчка, която може да доведе и вече има ефект върху борсата. Не го защитавам по никакъв начин, категорично заявявам, че трябва да се спазват всички изисквания, но това е въпрос, който според мен витае в общественото пространство като неясен. Изпълнени ли са препоръките към ТЕЦ „Бобов дол“? Благодаря.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Всъщност колегата от „Има такъв народ“ засегна някои от акцентите, които аз бях решил да кажа, но въпреки това ще ги спомена още веднъж, защото те са важни. Ще започна с това, че, за съжаление, отново се правят опити да се политизира темата, свързана с околната среда. Бих искал тук да подчертая дебело, че всеки един, който се опитва да се заиграва с тази тема на политическа основа, хвърля един бумеранг в пространството, който се връща с много голяма сила към него. Защо? Защото темата за околната среда, тя е надполитическа. Всеки един от нас, независимо в качеството си на политик или на гражданин, оставя своя отпечатък върху околната среда, затова ние трябва да говорим с мисъл за бъдещето, когато говорим за околната среда. През последните години темите, свързани с екологията, винаги бяха надпартийни, надявам се да останат такива и в следващите години. Не бива обаче да се изричат неистини и политически внушения да бъдат правени от тази трибуна особено от политици, които не познават в детайли нормативната уредба. Когато говорим за отпадъци, трябва да сме наясно с няколко неща. На първо място, отпадъците се класифицират по няколко критерия. Най-общо казано, отпадъците се третират чрез обезвреждане, рециклиране и оползотворяване. Когато говорим за отпадъци, трябва да говорим конкретно за какъв вид отпадък става въпрос в нашето изложение. Българското законодателство транспонира в много ясна и пълна степен европейското, като, нещо повече, голяма част от изискванията са завишени, и то само в България. Например, когато говорим за внос на отпадъци за изгаряне или за оползотворяване чрез съвместно изгаряне или добиване на топлинна енергия, има ограничения във вноса до 50% от капацитета на инсталациите. Това се случва само в България. Относно вноса на отпадъци за обезвреждане, то е категорично забранен от Закона, повтарям го още веднъж за колегите, които се заиграват с тази тема. Вносът на отпадъци за обезвреждане е забранен! Отворете чл. 98 от Закона и ще го видите. Така че всеки един, който се упражнява на тази тема, нека първо да спазва рамките, които е дал Законът, тогава да говорим по тази тема. Когато се говори, че държавата е дезертирала от незаконните сметища, бих искал да припомня, че всичко това е в отговор отново на европейските директиви. Нещо повече, през последните години – от 2014 г. до 2020 г., само са инвестирани над 750 млн. лв. в регионални системи за управление на отпадъците. Разбира се, тази сума е крайно недостатъчна и затова е необходимо да се води една последователна политика в тази посока, имам предвид и следващите управляващи. Бяха направени редица промени в законодателството. Вече споменах, че бяха въведени задължителни изисквания за видеонаблюдение на инсталациите за изгаряне и за депониране. Също така най-болната тема на българите е вносът на отпадъците. Той беше направен публичен, с публичен регистър – всеки един от гражданите може да влезе и да погледне за какъв вид внос и за какви отпадъци става въпрос и количества, и къде отиват, респективно откъде идват. Когато говорим за експерименталното горене на отпадъци, за което стана също въпрос преди малко, там също бяха направени редица промени, като това, което въведохме като изискване, е да се направи задължително оценка за въздействие върху околната среда, независимо от заявените количества. Знаете, че имаше един обем, който беше изключен от Закона преди това, ние го елиминирахме това като норма и казахме, че независимо какво количество ще горим експериментално, то трябва да мине през оценка за въздействие. На въпроса защо министърът не е успял да спре вноса на отпадъците. Отговорът е ясен, той е заложен в европейските директиви, но е странно как дългогодишен експерт от Министерството на околната среда и водите поема ангажимент, за който знае, че няма как да бъде изпълнен. По отношение на завода в София. Беше даден примерът със завода във Виена, който се намира между другото точно в центъра на Виена, който е паметник на културата и функционира от много години абсолютно безопасно. Преди малко колегата Хиновски спомена за Нидерландия. Всъщност такава е практиката в целия Европейски съюз. Господин министърът спомена и за Германия. Това не е нещо ново, това е нещо, което се прилага от много години и ние трябва да вървим в тази посока.

Ако не вървим в посока за оползотворяването на енергията, как ще спазим Плана за управлението на отпадъците, който Вие сам сте приел, където е заложено 65% от отпадъците да бъдат рециклирани, 10% депонирани? Какво ще правим останалите 25%? Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ От „БСП за България“? Заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Господин Министър, Вие коментирахте, че няма държавна политика в областта на отпадъците, коментирахте, че това положение не се е случило за тези два месеца или три месеца, за които управлявате Министерството, но нека да започнем от разделното събиране. Предполагам, че Вие като дългогодишен експерт, служител на Министерството на околната среда и водите, знаете много добре, добре, че след създаването на тази система през годините тя остана достатъчно тежка, монополна, с високи изисквания към бъдещите участници в разделното събиране, защото – погледнете, условията са изключително тежки, за да може една компания да получи лиценз да осъществява тази дейност. И тази монополизация доведе до там – това, което коментирахме тук преди малко, за измислените числа за рециклирането в България, за възможността да се отчита желязо за хартия или обратното. Давам само един пример. Не сте ли мислили, че тук трябва сериозно да се бръкне в разделните организации? Вие знаете горе-долу колко е бюджетът и знаете колко пари се усвояват. Ако не знаете, тук също настоявахме да има публични регистри, да имаме данни, за да можем да видим кой пипа и колко. За съжаление, доколкото си спомням, това не се случи, понеже някой път набеждаваме и кметовете, че не си вършат работата по отношение на нерегламентираните сметища и депа. Кметовете какво имат? Един договор с една организация, която разделно ще му събира отпадъците – кметът нито дава, нито взима. И в крайна сметка на общината не ѝ пука, защото тя не може да се убеди в ефекта от това с колко е намалял обемът на отпадъците, които ще бъдат депонирани. Така че отдавна отлагаме новите начини и методики за събиране на битовите отпадъци – един път по не знам какви причини, друг път предизборни, последния път вече не си спомням какви бяха причините. По въпроса за тези незаконни сметища ние от БСП сме задали един въпрос преди три седмици – все още няма кой да ни отговори за състоянието във Великотърновска област на тези нерегламентирани сметища: защо се получават, какви са причините, има ли обеми да бъдат поставени, да бъдат изхвърлени отпадъците в регламентирани такива, а не да се превръщат в нерегламентирани сметища? Порочен е моделът при събирането на продуктовите такси. Няма европейска страна, когато внасяш автомобили, да ти вземат екотаксата предварително. Ами тази цигания, с извинение, която стана със събирането на таксите за автобуси и камиони? Таксата се плаща при утилизиране на автомобила. Ние какво правим? Взимаме я при вноса. Кой оперира с тези пари, колко автомобила могат да бъдат утилизирани? Преди години си направих труда да направя справка. Оказа се, че няколко хиляди десетки автомобила, ако се разчита на тези пари, които трябва да бъдат заделени, които трябва да бъдат предназначени именно за тази утилизация, в България са около 110 хиляди автомобила. Доколкото си спомням, като бяхме хванали вноса от 2010 г. насам, се оказа, че ще бъдем в такова положение, че няма кой да плати няма кой да плати за тяхното унищожаване. Отделно да не говорим за начина, по който се събират маслата от тези автомобили, как се преработват, къде се преработват, как се изнасят – има много проблеми. Вие казахте, че има и много законодателни дупки в законодателството, но не мога да разбера защо първата Ви законодателна инициатива, която сте внесли за обществено обсъждане в Министерския съвет, са едни изменения в Закона за водите и в Наредбата, които преди няколко мандата вече – обърках ги, Валери Симеонов се опита да ги вкара

Щом сте преценили, че това е толкова важен закон, при цялата празнота, която описахте пред нас по отношение на законодателството, аз не знам от какво ще ни спаси... Генов! МАНОЛ ГЕНОВ: …от наказателната процедура или от нещо друго – или ще се обслужват интересите на трите асоциации, които силно настояваха да има промени, за да могат да си въртят централите, да си продават тока останалите, които имат строителни разрешения, които не са започнали и не са доизпълнили проектите. Така че много въпроси има, върху които може да се мисли. Благодаря.

заповядайте. важна, но много тежка тема за България, защото неслучайно често пъти чуваме за бунището България, и то наистина не е случайно, тъй като се оказва, че ние системно имаме проблеми с управлението на отпадъците. Както чух и днес в тази зала, ние продължаваме да обсъждаме основно последните нива от йерархията от управлението на отпадъците, вместо да се стремим към първите. Разликата в дебата в това Народно събрание и парламентите в западните държави или в Европейския парламент е драстична, дами и господа! Тук има неразбиране за това какво е кръгова икономика, какво е екодизайн, какво е устойчиво управление на отпадъците! И само искам да Ви напомня, че йерархията за управление на отпадъци е следната – на първо място е предотвратяване, следва намаляване, повторна употреба, чак тогава идва рециклиране, чак след това идва производство на енергия, изгаряне и най-накрая депониране. Ние се намираме в ситуация да обсъждаме основно последните два аспекта в тази йерархия, сиреч обсъждаме най-лошите решения, които отпадат. Чуваме тук за завода във Виена – той, първо, не е в центъра, аз също съм бил, но искам да Ви кажа, че заводът за изгаряне на отпадъци в София е последният проект, финансиран от Европейската комисия, който цели изгаряне на отпадъци, и това въобще не е добра практика в Европа. Европа се отдалечава от тази практика, защото с нея тя не може да постигне целите, свързани например с рециклиране, камо ли останалите. И ние тук ще изградим една поредна инсталация, която после няма да можем да захранваме, или даже по-лошо – ще трябва да захранваме, внасяйки от чужбина отпадък, който да изгаряме, а именно RDF.

финансови санкции срещу България – именно наказателната процедура 2082 от 2012 г., за която има съдебно решение от 2015 г. на съда, за която има стартирана нова процедура преди месец, всъщност не е дори преди месец – на 15 юли 2021 г., и тази процедура ще доведе до финансови санкции, вероятно със задна дата заради това, че България все още не е рекултивирала и не е затворила всички сметища или депа за отпадъци. Всъщност регионалните депа за отпадъци, които бяха големият стремеж, включително най-вече в управлението на ГЕРБ, са именно в тази последна фаза – депониране. Техният капацитет е почти изпълнен и ние не знаем какво да правим с всичките други отпадъци, които все още са на терен. Тук даже дори няма да говоря за болничните отпадъци, които се изгарят, включително в центъра на София, и ние нямаме много добър контрол върху това нещо за животинските отпадъци, за хвостохранилища, които бяха много лобистки и удобно изкарани от Закона за управление на отпадъците и отидоха в Закона за подземните богатства

екологичните системи. Няма да говоря за дрехите, за гумите, за електронните отпадъци, още по-малко за радиоактивните, по което също, между другото, има наказателна процедура, или за отпадъците от корабите, за което има наказателна процедура, или за отпадните води в населените места, за което има наказателна процедура. Всъщност днес с господин Личев в Комисията по околната среда и водите ще обсъдим всички наказателни процедури в сектор „Околна среда“. Какво предлагаме и как се надявам, че ще продължи оттук насетне Народното събрание – това или следващото, именно по отношение на на кръговата икономика и управлението на отпадъците, защото 65%, уважаеми колеги, за рециклиране не е горна граница, не е какво ще правим с другите, това е долна граница, това е минимално изискване? Ние не трябва да се стремим към това просто да изпълним минималното изискване, ние трябва да се насочим към устойчиви системи за управление на отпадъците на база килограм генерален отпадък. Да, отложи се преброяването и следователно се отложи в тези две години, след последното Национално преброяване, в които трябва да има такъв план – това вероятно ще бъде през 2023 г., но не трябва да чакаме и чак тогава. Трябва да въведем система за разделно събиране при източника на отпадъците, при домакинствата, при предприятията, трябва да въведем система или да поощрим система от центрове за ремонти и повторна употреба. Това са горните нива в тази йерархия. Трябва да създадем възможност за разделно събиране на биологичните отпадъци. И нека да Ви кажа какво се има предвид под енергия от отпадъци: биологични отпадъци, които могат да произвеждат биогаз, от който да се произвежда енергия като страничен продукт, да има топлина, но най-вече основният продукт да бъде онази тор, който се връща обратно в земеделските земи, защото това е кръговата икономика. Изгарянето не е част от кръговата икономика.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Личев! Ще спра там, където приключи господин Сандов.

не месеци, нито ден забавяне. Наистина това, което се случи с Парижкото споразумение, с „Грийн дийл“, с Fit for 55, изобщо всичките тези неща, които се случват в Европа, ме карат да мисля, че въпреки краткия живот на едно служебно правителство, сме длъжни да опитаме поне да не изоставяме и този ресурс, който за мен не е боклук, а е ресурс, да спрем да го затрупваме, наричайки го рекултивация. По същия начин с пречистената вода от пречиствателните станции да спрем да ползваме термина заустване, да я изсипваме в някакви дерета вместо да поливаме с нея и колегите земеделци да се чудят откъде да вземат вода, за да си поливат площите, просто да погледнем по начина, по който цяла Европа гледа на околната среда, на отпадъците, на разделното събиране, на кръговата икономика – да заложим такива параметри в стоките и продуктите, които се произвеждат, за да могат да бъдат разградени с по-малко ресурс, отколкото да бъде произведена една нова продукция. Това е кръговата икономика. Надявам се, че от това, което чух – и от колегите, и от господин Хиновски, и от господин Генов, в тази зала ние имаме абсолютен консенсус за това, че изоставаме специално в областта на околната среда и водите, в областта на изменението на климата – да не забравяме, въпреки че отиде в енергетиката, ние сме длъжни да се погрижим за това нещо. Може би това трябва да ни бъде национален приоритет, основен приоритет. Не бих искал, господин Личев, да Ви правя оценка като министър, защото това не е Ваша работа. Вашата работа беше да направите честни избори, но все пак наистина е редно да се направи тази крачка, която виждам, че правите с внесените изменения и допълнения на някои законопроекти. От друга страна, редно е да кажа, че от нашата парламентарна група не сме особено доволни от отговорите Ви днес. Аз лично ще Ви обърна внимание, че министърът е този, който осъществява държавната политика в областта на околната среда и водите, независимо дали е служебен или не.

Уважаема госпожо Председател, колеги народни представители, министър Личев! Днес темата повдига два изключително важни въпроса, които могат да се разгледат като различни аспекти на един и същи проблем – вноса на отпадъците, а именно: екологичният аспект – свързаният с него здравен аспект за това как внасяме все повече и повече отпадъци и как това се отразява на здравето на българските граждани; и вторият проблем, който днес се повдигна – това е криминалният аспект. Аз ще се спра върху всеки от тези два проблема – два аспекта, за да изразя отношението на групата „Изправи се БГ! Ние идваме!“ към днешното изслушване. На първо място,

Защо става така? Преди два дни Радио „Свободна Европа“ показаха защо става така: един лист хартия, подписан за ТЕЦ-овете на господин Ковачки, води до това вносът на отпадъци да се превръща в един много изгоден бизнес, от който печелят тези частни ТЕЦ-ове, а и някои циментови заводи, които също са горили отпадъци през последните четири-пет години. Това, разбира се, не идва без някой да плати цената – цената я плащаме ние, българските граждани, със своето здраве. по 15 хиляди човека на година умират в България заради проблеми, свързани с мръсния въздух. А част от причинителите на мръсния въздух са именно тези инсталации, които необезопасени горят отпадъци и бълват фини прахови частици. В доклада за инсталацията за изгаряне на боклук в София, която Столична община планира да изгради, пише, девет тона фини прахови частици на година в центъра на София. Тук колегите от ГЕРБ контрират: и в центъра на Виена има изградена инсталация за изгаряне на боклук. Само че, колеги, Виена си е Виена,

питайте местните хора в Пещера как се горят отпадъци и как целият град мирише заради токсините и фините прахови частици, които бълва тази инсталация там. Тъй като ние не искаме София да заприлича на Пещера, смятаме, че този проект не е необходим. Но така или иначе проблемът съществува. Наред с екологично-здравния аспект, казах, че има и криминален аспект. Вие, господин Министър, много ясно го назовахте. Има Има данни за това, че Ндрангетата – италианската мафия, е имала интерес да внася отпадъци в България, от които са печелени по 300 евро на тон. И аз питам: Ндрангетата, която е една от главите на октопода в Италия, защо трябва да бъде поканена в България и пет години да върши това, което върши? България трябва ли да е едно от пипалата на октопода и не е ли време ние да отрежем това пипало на октопода, заради което, пак казвам, страда здравето на българските граждани? Да, Вие, господин Министър, казахте, че трябва да се приемат закони. За щастие, Министерството на околната среда и водите има законодателна инициатива. Ние от групата на „Изправи се БГ! Ние идваме!“, както казахме и по-рано, сме сме внесли законопроект, свързан с управлението на отпадъци и с това да се ограничи вносът на тези отпадъци, които се горят – не на ценните отпадъци. И също така смятаме, че ако, както пише в Рамковата директива относно отпадъците и както пише в Стратегията и Плана за действие за преход към кръгова икономика на Република България, ние вървим към това 65% да са рециклирани, вече трябва да започваме да забравяме за инсталациите за изгаряне на отпадъци в България. Защото това не е кръгова икономика. Това е точно обратното на кръговата икономика. Точно обратното на това да рециклираме, да оползотворяваме и да предотвратяваме отпадъци е в София да има завод за изгаряне на отпадъци, който е три пъти по-голям като капацитет от онова, което София произвежда като отпадъци на година. София произвежда като отпадъци на година 60 хиляди тона, а Заводът за отпадъци е предвидено да изгаря 180 хиляди тона! И откъде ще дойдат останалите 120 хиляди тона? Ами очевидно, че от някакъв вид внос. Затова, за да спрем да бъдем бунището на Европа, да, трябва да има решителни действия и на Министерството, и на Народното събрание

но мога да Ви я дам, ако я поискате, на основание чл. 83 от Конституцията – просто да кажете нещо, но в процедурата на изслушване нямате повече думата. А, искате? Добре, заповядайте, на основание чл. 83 от Конституцията. Уважаема госпожо Председател, уважаеми политически представени партии в парламента! Аз съм горд със себе си, след като не ме харесват политиците и бизнесът – точно това е целта на един министър на околната среда и водите. И трябва да Ви уверя, че в рамките на служебното правителство съм направил максимално възможното за доближаване на България до Европейския съюз. Също така да Ви уверя, че всичките документи, които са ми попаднали в различните ресори, са предадени на компетентните органи и ще разберете, когато те си свършат работата, за какви злоупотреби става въпрос. Иначе Ви благодаря за доброто отношение към мен. Благодаря Ви, господин Министър. С това тази точка от дневния ред е изчерпана. Преминаваме към изслушване на… Процедура ли имате? Благодаря, госпожо Председател. Мисля, че заседанието днес не е удължавано. Остават 30 минути до края на заседанието, колеги. Спомняте си, миналата седмица започнахме процедура по изслушване на един министър и стигнахме до половината втори въпроси. И така си остана – без отношение, без нищо, тоест ефектът от изслушването мисля, че не беше постигнат. Затова моето предложение, госпожо Председател, е тази точка да стане първа за петък, за да могат да бъдат зададени всички въпроси и да могат да бъдат изразени всички отношения, ако нямате предвид да удължавате времето на заседанието. Благодаря Предвид дневния ред за утре, господин Свиленски, тя може би наистина ще си остане първа за петък, защото контролът е от 11,00 ч. Не знам дали да гласуваме, при положение че имаме три бюджета. Предполагам, че утре, ако се наложи, ще се удължи, но днес има комисии, утре – също. Така че предлагам да не го удължаваме днес и да преценим оглед утрешния ден как ще се развие – тогава да вземем съответното решение. А по отношение на Изпълнителната агенция по горите, не го продължихме тази седмица и не започнахме с него, защото изпълнителният директор е в отпуск и помоли да не е тази седмица. Така че ще бъде включено в дневния ред за другата седмица. Затова така съм го направила. Да подложа ли на гласуване процедурното предложение? Обратно предложение Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Предлагам обратна процедура: все пак да продължим по нашия дневен ред – половин час си е половин час. Трябва да започнем обсъждането по тази тема. За „Демократична България“ това е важно. Госпожо Цонева, ние при всички положения го започваме, докъдето стигнем и го продължаваме след бюджетите утре. Започваме с изслушването:

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, благодаря, че се явихте на това изслушване. „Демократична България“ много внимателно следи в детайл как се развива този огромен, стратегически за страната инфраструктурен проект. Това, за което ще става дума, е най голямата инвестиция в пристанищната инфраструктура на България за последните 45 години, след изграждането на Порт „Варна – запад“. Защо този проект е изключително важен? Освен заради своето стратегическо значение и заради своя мащаб, и заради голямата мистерия и тайна, в която той продължава да стои обвит. Поради тази причина поискахме изслушване на министъра на транспорта. Става въпрос за поне 435 млн. лв., които са инвестирани в удълбочаване на фарватера на каналите на Варненското и Белославското езеро. Какво обаче е притеснителното в този проект? Да, той е важен, той е очакван от индустрията там, но това, до което ние достигаме като констатации по отношение на нашето наблюдение по развитието на проекта, е притеснително и то е следното. абсолютна непрозрачност при реализацията на този проект. След като в проектобюджета за 2020 г. Министерският съвет отпуска 220 милиона за реализацията на Проекта, тези пари отиват в Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, след което „Пристанищна инфраструктура“ подписва договор с вече Търговско дружество „Транспортно строителство и възстановяване“ (ТСВ) – също 100% собственост на Министерството на транспорта. Но изведнъж цената от 220 милиона става, забележете, 393 милиона, след което по познатия начин от „Автомагистрали“, както си спомняте, както АПИ прехвърляше на „Автомагистрали“, тук изведнъж от „матрьошката“ излиза нов договор и ТСВ сключва договор, естествено, без възлагане на обществена поръчка и конкурентна процедура, с един консорциум от две компании „Ес Те обаче също не губят своето време и хоп – прехвърлят тази поръчка вече на друга компания, която докарва скорострелно четири руски дълбачки от Калининград във Варненското езеро. От тази „матрьошка“ за 435 милиона виждате до този момент какво излиза и в нито един момент няма обществена поръчка. Всичко се реализира по любимия подход на правителството на ГЕРБ, така наречения ин хаус. Опитът на медиите и нашите опити да научим повече за тези договори, за техните размери, за техните условия, за техническите проекти удряха буквално в стената откази за предоставяне на обществена информация, които падат в съда, мълчаливи откази от страна на Министерството, включително и липса на добра воля от настоящия министър. Смятам, че това е най-подходящият човек да отговори на този въпрос не само защото днес е в ролята на министър на транспорта, а и защото от 2017-а до началото на 2021

Защо този проект също е особено важен? Защото копчето за този проект скоростно се натиска в момента, в който през 2019 г. господин Ахмед Доган става собственик на „ТЕЦ Варна“, и съответно на прилежащото към него пристанище Езерово. В този момент всички държавни институции започват да работят толкова скоростно по Проекта за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 във Варненското езеро, каквото не сме виждали преди това, макар че това е проект, за който се говори още от 90-те години. В момента, в който Ахмед Доган има икономически интереси по развитието на ТЕЦ „Езерово“, институциите започват да действат с огромна скорост – държавата отделя средства, започва ин хаус-ът, заобикалянето на обществените поръчки, защото инвестиционните намерения на господин Доган и на господин Папазов са пристанище Езерово да стане хъб – ключов порт, който да поема огромно количество товари. Това, което се случва, и това, което ние виждаме, е, че дълбачките се движат обаче само по трафик и траектория, която осигурява достъп именно до пристанището в Езерово. Другите заинтересовани 14 порта

Господин Министър, заповядайте за информиране на Народното събрание. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Цонева, уважаеми господин Мирчев! По темата на днешното изслушване бих искал да Ви предоставя следната информация. Плавателните канали едно и две осигуряват достъпа на корабите от Черно море до почти всички пристанищни терминали в пристанище „Варна“. Те са изградени през 1976 г. и 1978 г. и

„Флотски арсенал – Варна“. Най-големият терминал е Варна – запад, който е разположен на западния бряг на Белославското езеро, тоест най-голям товарооборот от всички терминали на нашите черноморски пристанища. Там е съсредоточена и индустрията на Варна. За развитието на пристанищните терминали в района на пристанище „Варна“, което да съответства на съвременните тенденции за увеличаване на големината на корабите, съществуващите ограничения са основно от недостатъчните дълбочини на канал едно и канал две. Поради това варненските пристанищни терминали са неконкурентно способни и са причина за отклоняване на традиционните за нашата страна товаропотоци към пристанището в Констанца – Румъния. Удълбочаването на корабните места на пристанищните терминали не е предмет на Проекта за удълбочаването на канал едно и канал две – пристанище „Варна“. Инвестиционните намерения за развитие на съществуващите или изграждане на нови пристанища и пристанищни терминали в района, които по отношение на параметрите на кейовите им стени и акватории да съответстват с параметрите на голямотонажни кораби, транспортиращи товари през Черно море и тенденцията за тяхното бъдещо увеличаване, не могат да бъдат обосновани, без да са осигурени съответните условия за достъп на корабите чрез плавателни канали и да имат сигурни гаранции от държавата за своевременно удълбочаване на плавателните канали. Съгласно чл. 115м от Закона за морските пространства поддържането на съществуващите и изграждането на нови подходни канали, включително пристанищни акватории, морски и речни депа за изхвърляне на драгажна маса, е задължение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е изготвило документация за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и удълбочаване“ на канал едно и канал две – пристанище Варна Инженеринг.

и възстановяване“ е предоставило и елементите на ценообразуване, които ще се прилагат при формиране на цената на всяко конкретно споразумение към Рамковия договор за изпълнение на възложените дейности, както следва: часова ставка, допълнителни разходи за труд, допълнителни разходи върху механизацията, доставеност по други разходи върху материалите, печалба в размер на 10%. След размяна на допълнителна кореспонденция е сключен Рамков договор № 50 от 9 август 2019 г. Съгласно Рамковия договор изпълнява проучвателни, проектни, строително-монтажни, ремонтни, рехабилитационни, драгажни и други работи на обекти на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, включени в одобрената годишна инвестиционна програма за всяка съответна година за срока на действие на Договора. За изпълнението на предмета на Рамковия договор между страните ще бъдат сключени отделни споразумения, с които ще бъде възлагано изпълнението на конкретни обекти или дейности съгласно предвидената в Договора процедура.

Проекта е проектирано и удълбочаване на канал едно и канал две – пристанище „Варна Инженеринг“. В резултат на поканата е подписано споразумение между двете предприятия. В обхвата на Споразумението са включени следните дейности: 1. Проучвателни проекти, изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен проект“, както и авторски надзор за удълбочаване на плавателните канали едно и две, пристанище „Варна“, заедно с езерната част на навигационното трасе, на подхода и обръщателния кръг на пристанище „Варна – запад“, което да осигурява дълбочина от 13,50 метра в границата на не по-малко от съществуващите широчини по дъното на каналите заедно с придвижване, конструиране конструиране на стабилитетни брегови съоръжения при доказана необходимост и проектни разработки за изместване на подземните мрежи на техническата инфраструктура, драгажни и строителни монтажни работи по изпълнение на одобрения Инвестиционен проект, издаденото разрешение за строеж, изпълнявани съгласно действащите в Република България нормативни актове. В обхвата на дейностите, предмет на Споразумението, не се включва изработване и съгласуване на генерален план.

и договорите да извърши на свой риск, със свои материали или суровини, техника, механизация и човешки ресурси, при условията на договора и срещу възнаграждение на дейностите по проектиране проектиране и удълбочаване на канал едно и канал две, пристанище „Варна Инженеринг“, съгласно предвиденото в техническата спецификация и количествено-стойностна сметка. Към днешна дата изпълнението на Проекта навлиза във финалната си фаза. В различни зони от двата канала са достигнати проекти квоти, а в други големи зони удълбочаването вече е достигнало нива от 14 метра.

Преминаваме към задаване на въпроси от парламентарните групи. От „Има такъв народ“ има ли желаещи?

господин Министър, госпожи и господа народни представители! Благодаря за част от разясненията, които дадохте, но въпреки това не стана ясно как точно са избрани дружествата и по-конкретно руското дружество „ГИТ Строй“, как са получили поръчка за стотици милиони левове? Въз основа на какъв икономически анализ и какво показва анализът „разходи – ползи“, който трябва да бъде изготвен, и кога

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мога да Ви предоставя следната информация, която е достигнала до мен. Съдружници в ДЗЗД „Ес билд“ са „СЕМ Ремонт“ ООД и „Строителна компания“ ЕООД. Как се е стигнало до сключване на договор с „ГИТ Строй“, нямам информация. Не зная. Интересува ме, но не съм намерил информация как се е стигнало и по каква процедура? Дали е имало определена процедура за сключване на договор с „ГИТ Строй“. По отношение на транспортно строителство и възстановяване, което през 2018 г. изпада в тежко финансово състояние, общият размер на задълженията към 30 април 2018 г. възлиза на 16 млн. лв., в това число задължения към доставчици, към НАП и към персонал. Работните заплати са забавени с над четири месеца, банковите сметки на предприятието са блокирани от НАП. През последните три години дружеството е стабилизирано. Отчита печалба за 2019 г. и 2020 г., като за последните две години реално е платило данъци в размер на над 20 млн. лв. От началото на 2021 г. внесените от дружество данъци са в размер на близо 3 млн. лв.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

плавателните канали едно и две осигуряват достъп на корабите от Черно море до почти всички пристанищни терминали в района на пристанище „Варна“. По протежето на канал едно и канал две са разположени пристанищните терминали, публична държавна собственост, а именно „Варна – изток“, „Варна – запад“, „Леспорт“, „Петрол“ и „Фериботен комплекс Варна“. Пристанищните терминали частна собственост, като ПЧМВ Одесос – Варна, пристанищен терминал „Базови масла“ и ТЕЦ „Езерово“,

Най-големият терминал е „Варна – запад“, който е разположен на западния бряг на Белославското езеро. Той е с най-голям товарооборот от всички терминали на нашите черноморски пристанища. Там е съсредоточена индустрията на град Варна. Пристанище „Варна“ се разраства непрекъснато. Вече има одобрени проекти за разширяване на съществуващите и изграждане на нови терминали. Става въпрос за Пристанищен терминал за горива – Варна, Пристанищен терминал логистичен център – Варна, терминал „Езерово“, Пристанищен терминал за насипни и наливни неопасни товари. В процес на разработване е и проект на генерален план на пристанището за обществен транспорт – Варна. За развитието на пристанищните терминали в района на пристанище Варна, което да съответства на съвременните тенденции за увеличаване на големината на корабите, съществуващите ограничения са основно от недостъпна дълбочина за канал 1 и канал 2.

удълбочаването на плавателните канали във Варненското и Белославското езеро? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Малинов. Заповядайте, господин Министър.

Преди започване на дренажните работи дълбочините на канал 1 и на канал 2 са били съответно 12,50 метра за канал 1, за канал 2 – 12 метра. Както казах и малко по-рано, към днешна дата вече са достигнати дълбочини от 14 метра. Какви са ползите за пристанищните терминали? Ползите могат да бъдат разгледани в няколко аспекта – преки ползи за пристанищните терминали и косвени ползи за всички ангажирани със самия процес. Пристанищните терминали ще могат да приемат кораби с по-голям тонаж, ще могат да товарят и съответно разтоварват товари едновременно с по-големи обеми. Съответно всички превозвачи, които довозват или отвозват тези товари, ще бъдат ангажирани в процеса. Ще има ефект и върху самите агенти, които участват в процеса, ще има ефект, разбира се, и за всички пилотни съдове. Така че преките ползи за пристанищните терминали не трябва да се разглеждат само в техния затворен кръг, просто косвеният ефект на приемането на по-големи кораби и обработването на повече товари целогодишно, привличането на нови товародатели и товари ще бъде ефект за цялата икономика и индустрия не само в региона, а и в страната. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Министър. От „БСП за България“.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Сега стана ясно каква е идеята на въпроса. Колегите основателно го поставят и наистина притесненията са как едни 435 милиона, дадени на ДППИ, отиват към ТСВ и оттам отиват към някакви подизпълнители – практика, характерна за управлението на ГЕРБ в последните четири години, за сметка на българските граждани, за сметка на бюджета на държавата, защото тези пари не са нито на ДППИ, нито на ГЕРБ, нито на колегите им от управлението, а са на всички български граждани. Въпросът ми, господин Министър, към Вас е: има ли решение на Борда на директорите на Държавното именно за това превъзлагане към ТСВ на тази поръчка и какви са били мотивите,

но дали са имали възможността да изпълняват тази задача, след като след това са наели подизпълнители, или както в „Автомагистрали“ – вземат парите, дават парите и след това който може, се търси да реализира дейността. Та въпросът ми е: има ли решение на Съвета на директорите за този въпрос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

решение на Управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ за сключване на този договор няма. Този договор дори не е разглеждан в Управителния съвет. Както споменах и малко по-рано по отношение на другата част на въпроса Ви ТСВ отговаря на законовата хипотеза за възлагане на ин хаус поръчка. Не съм убеден в целия мащаб на това каква... не разполагам с всички документи, за да мога да съм убеден по отношение на това целият процес, преговорен, между

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, излезе госпожа Цонева да Ви разкаже една

как Вие си обяснявате това изключително мобилизиращо поведение на българските институции да свършат цялата работа по удълбочаването на канала в момента, в който господин Доган си купува ТЕЦ-а, а не години преди това? Благодаря Ви. Госпожо Председател, въобще не е весело, когато... Процедурата ми е по начина на водене, тъй като господин Мирчев и госпожа Цонева, разбира се, ние също имаме интерес да разберем целия казус, какво се случва с парите на българските данъкоплатци,

за опашките на котарака, за тяхната фасадна демокрация, която налагат, и за това, което е едно медийно-олигархично НПО сдружение, което виждате тук, определя дневния ред на българската политика, на българския народ...

обаче във връзка с начина на водене, искам да Ви кажа следното нещо – освен че ние четем, ние сме подали сигнали до ДФКИ, до